Idemo na točku 13. - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu "Europa za građane", hitni postupak – prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 792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 Da. Državni tajnik Središnjeg ureda za upravu gospodin Antun Palarić. Izvolite! **Palarić, Antun** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe i gospodo zastupnici! Samo nekoliko riječi kako bi uz obrazloženje ovog zakona i zapravo naglasio da je u Hrvatskoj civilno društvo u stalnom usponu i velikom razvoju, da u Hrvatskoj postoji preko 30 tisuća razno raznih nevladinih organizacija, da smo u proteklom mandatu uložili velike napore kako bi se olakšao rad civilnom društvu, pa između ostalog i potpisivanje ovog sporazuma pa i danas predlaganjem Zakona o ratifikaciji otvara se prostor da hrvatske udruge sudjeluju u projektima koji se financiraju iz Europske zajednice. I čini nam se da je to još jedan vjetar u leđa u razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj, pa stoga molim zastupnice i zastupnike da podrže donošenje ovog zakona. Hvala. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Je li se itko javio za raspravu? Nitko se nije javio za raspravu. Zaključujem raspravu. Hvala.